Dobro jutro poštovane zastupnice i poštovani zastupnici u očekivanju predlagatelja ovog prijedloga zakona samo informacija, dakle sutra će glasovanje biti u 11 sati, ne u 12 nego u 11 sati. Prije toga raspravit ćemo amandmane za sada ih je 20. Dakle, ako ih bude više krenut ćemo odmah u pola 10 s amandmanima pa glasovanje i nakon toga rasprava o točkama, ako ih bude ovako 20 onda ćemo moći odraditi dio pa ćemo onda raditi amandmane, to ćemo još tijekom dana vas izvijestiti, ali uglavnom planirajte si vrijeme da će biti u 11 sati glasovanje. Dakle, prva točka danas: - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju protokola uz Sjevernoatlanski ugovor o pristupanju Republike Sjeverne Makedonije, drugo čitanje, P.Z. broj 574. Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članka 207a. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Temeljem navedenog članka 207a. Poslovnika propisano je da se zakoni kojima se u skladu s Ustavom RH potvrđuju međunarodni ugovori donose u pravilu u jednom čitanju. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave članak 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za vanjsku politiku. Sada bi trebao predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje, ali za sada predlagatelja nema, tako da možemo ići dalje s raspravom ako ste suglasni. Ima li netko protiv? Ja očekujem da će se pojaviti sada državna tajnica Andreja Metelko Zgombić. Što je bilo? Pa ne znam, da tu je u zgradi je sabora. Da, onda ćemo napraviti stanku, evo samo sekundu netko dolazi, dolazi, dolazi državna tajnica. Ja vas molim državna tajnice da se požurite jer je 9 i 35 trebali ste biti ovdje prije 5 minuta, pa vas molim sada da uvodno, da uvodno ovaj predstavite Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju protokola uz Sjevernoatlanski ugovor o pristupanju Republike Sjeverne Makedonije. Izvolite. Isprike na, na ovom zakašnjenju, poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici dopustite da vam predstavim Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju protokola uz Sjevernoatlanski ugovor o pristupanju Republike Sjeverne Makedonije Sjevernoatlanskom ugovoru. RH je oduvijek snažno podržavala članstvo te države u ovom savezu, posebice od kad je sama postala članica NATO-a i ovim zakonom o potvrđivanju ovog sporazuma odnosno protokola dajemo još dodatnu potporu naporima Sjeverne Makedonije ući u NATO savez. Strategija nacionalne sigurnosti RH jasno kaže kako RH ostaje privržena euroatlanskoj perspektivi, budućnosti država Jugoistočne Europe te snažno podupire proces proširenja EU i NATO-a. Nastavak proširenja NATO-a od iznimne je važnosti za dugoročnu stabilizaciju Jugoistočne Europe, a jačanje stabilnosti i sigurnosti Jugoistočne Europe povećava stabilnost i sigurnost RH. Zbog svih tih razloga RH snažno podržava članstvo Republike Sjeverne Makedonije kao 30-te NATO članice. RH ujedno je u ovom pristupnom procesu dvije godine bila i žarišna točka, dakle država koja je posebno vodila Republiku Makedoniju na tom putu pristupanja NATO savezu. Uvažene zastupnice i zastupnici tijekom prošle godine svjedočili smo završnoj fazi pronalaženja rješenja već 3 desetljeća otvorenog bilateralnog spora o imenu između Grčke i sada Sjeverne Makedonije. Tako je 17. lipnja 2018. godine na Grčkoj strani Prespanskog jezera potpisan povijesni ugovor o imenu. Ugovor je ratificiran u Sobranju 20. lipnja 2018. godine, a 11. siječnja 2019. godine usvajanjem ustavnih promjena Sjeverna Makedonija je ispunila obveze preuzete tim sporazumom o imenu iz Prespe. Grčki parlament je 25. siječnja 2019. godine ratificirao sporazum o imenu iz Prespe čime su se ispunili preduvjeti za pokretanje postupka potpisivanja protokola uz Sjevernoatlanski ugovor o pristupanju Republike Sjeverne Makedonije. Predsjednica država članica NATO-a pa tako i RH potpisali su u Bruxellesu 6. veljače 2019. godine taj protokol, a kao jednu od obveza iz sporazuma iz Prespe, Grčka je bila prva saveznica NATO-a koja je ujedno i ratificirala taj protokol 8. veljače 2019. godine. Odmah 12. veljače 2019. godine sporazum o imenu iz Prespe je tada stupio na snagu čime su bili ispunjeni svi formalno pravni uvjeti za promjenu imena. imena. RH je službenom notom koja je ujedno bila i cirkulirana u UN-u svim državama članicama UN-a od 14. veljače 2019. godine formalno i službeno obaviještena o promjeni imena u Republika Sjeverna Makedonija time je okončan taj dugogodišnji spor glede imena i uklonjene su zapreke za ulazak Makedonije u NATO, u NATO, jednako tako i nastavak Europskih integracija te države. Od 15. veljače 2019.g. RH je, dakle, u svim službenim komunikacijama, na domaćoj i na međunarodnoj razini koristi isključivo ime Republika sjeverna Makedonija. Uvažene zastupnice i zastupnici upravo je povijesni trenutak potpisivanja protokola koji je sada pred vama, a kojim je prethodio taj povijesni dogovor s Grčkom, premostio je dugogodišnji zastoj sjeverne Makedonije na njezinom Euroatlantskom putu, putu koji je mogao početi još 2018.g. na NATO sastanku na vrhu u Bukureštu kada su Albanija i RH pozvane u članstvo. Sada RH obilježava i slavi 10.-tu obljetnicu članstva u NATO-u. Članstvo sjeverne Makedonije u NATO-u važno je kako bi, kako za sjevernu Makedoniju, a ocijenimo i za cijeli NATO, pa tako i za RH jer integracija neke države u NATO pretpostavlja značajne i sveobuhvatne reforme u državi koja esperira prema članstvu koje je sjeverna Makedonija provela i učinila. Upravo je proširenje novim članicama, jedan od temeljnih karakteristika i prilagodljivosti samog NATO saveza i kao praktična politika i kao politička ideja tzv. politike otvorenih vrata NATO-a, ovo je ogroman dobitak za mir, sigurnost, upravo ovog našeg europskog područja. Korist je, dakle, dvosmjerna, širenje zone sigurnosti jača NATO, a istovremeno nove članice dolaze pod zaštitu NATO kišobrana. Kolektivna obrana stanovništva i teritorija svih njihovih članica ostaje i dalje glavni zadatak NATO saveza i ujedno je osnovna svrha postojanja te organizacije. Nadalje, njegova sposobnost da evoluira kao što vidimo, prilagodi se i transformira, učinila je NATO i onim što je on danas i nakon 70.g. od svog utemeljenja ona je najmoćnija politička vojna organizacija odnosno savez u u ljudskoj povijesti, nama je drago da danas sa hrvatske strane činimo zadnji korak kako bi omogućili sjevernoj Makedoniji također priključit se tom savezu. Uvažene zastupnice i zastupnici, sjeverna Makedonija inače je važan partner regionalnoj sigurnosti u ovom dijelu Europe što pokazuje sudjelovanje u mnogim regionalnim inicijativama, čija je svrha upravo jačanje suradnje i sigurnosti. Ova država doprinosi sigurnosti i kroz sudjelovanje u NATO-vu operaciju u Afganistanu, dakle, to je činila i u prošlosti prije nego što će formalno postati članica, a jednako tako Republika Makedonija već sada sudjeluje i u potpori misiji NATO-a na Kosovu, time ona pokazuje svoju spremnost uključiti se i doprinjeti međunarodnom miru i sigurnosti. Sve ovo čini Euroatlantski prostor sigurnijim i stabilnijim, a NATO saveznice su to prepoznale i stoga upravo žele Republiku Makedoniju vidjeti u svoje članstvo. Od trenutka potpisivanja pristupnog protokola, sjeverna Makedonija sudjeluje i na NATO sastancima kao pozvana država jednaka sa svim ostalim članicama osim prava na sudjelovanje u donošenju odluka. Protokol o pristupanju do sada treba biti ratificiran u parlamentima svih država članica, te u tu svrhu danas stojimo ovdje pred vama i predstavljam prijedlog zakona o potvrđivanju ovog protokola Uvaženi zastupnici i zastupnice kao što znate RH i Republika sjevernu Makedoniju veže dugotrajno prijateljstvo, partnerstvo i prijateljski odnosi i smatramo kako ovom ratifikacijom Zakona o potvrđivanju protokola doprinosimo jačanju te suradnje i ostvarujemo upravo interes RH. Zaključno bih voljela reći da prihvaćanjem ovog protokola u ovom Visokom domu, će biti jedna od prvih država članica koje su na jednoj političkoj razini izrazile potporu ulasku sjeverne Makedonije u ovaj savez. Zahvaljujem.

podupire ulazak Makedonije u NATO sjeverne Makedonije i da mi slavimo 10.-godišnjicu hrvatskog pristupanja u NATO, međutim, zanima me temeljem čega vi temeljite legitimitet da dajete takvu izjavu jer evo recimo, mi ne podupiremo ulazak sjeverne Makedonije u NATO, niti slavimo ulazak, znači, vi sebe predstavljate ko RH, ali evo, mi smo isto RH, vjerujem ko i vi i mislim da ta odluka, takve izjave nisu baš mudre jer za ulazak RH u NATO isto kao i za ulazak Makedonije u NATO nikad nije bio raspisan referendum, znači, te odluke donosi jedna uska klika, u RH konkretno na čelu HDZ-a, SDP-a, GLAS-a i HNS-a i molim da ne govorite u ime cijelog hrvatskog naroda. Hvala lijepa. **Jandroković, Zahvaljujem na ovom komentaru, ovo mi daje prigodu odgovoriti i reći da se RH kao država, a time i svi njezini građani jasno odredila prema NATO savezu, ne ovom današnjom mojom izjavom nego prihvaćanjem članstva u NATO-u čiji ulazak je potvrdio i prihvatio upravo ovaj Visoki dom. Jednako tako, dosadašnjim odlukama hrvatske hrvatske Vlade i sudjelovanjem u članstvu u NATO-u, potvrđuje se naša spremnost, volja biti članicom i doprinositi tom savezu imajući naravno na umu sve dobrobiti

Dakle, Republika Srbija u ovom trenutku ima partnerski odnos s NATO-om, mi naravno poštujemo i njihovu sadašnju odluku o neutralnosti što ne znači da ne ulazi u bliske partnerske odnose uključujući i vježbe sa NATO članicama odnosno sa NATO savezom. RH podržava širenje NATO-a kao jedna organizacija koja donosi mir i sigurnost a ja bih rekla svi želimo da mir, sigurnost dođe i učvrsti i u ovom jugoistoku Europe, u našem djelu Europe, a kao što je potrebno za ulazak u EU ispuniti odgovarajuće uvjete, tako je potrebno ispuniti odgovarajuće uvjete i za NATO, jednom ako i kada Srbija bude istaknula spremnost ulaska u NATO i kada ispuni tražene uvjete, svakako može računati na podršku Hrvatske strane. **Jandroković, Gordan Uvažena tajnice, govorite kako je Hrvatska imala značajnu ulogu oko Makedonije u pristupanju tj. evo do sada da je bila ona koja je zagovarala da se širi NATO i na Makedoniju međutim, kako vi komentirate nakon 10 g. što smo u NATO-u, partnerski odnos prema unutar članica NATO-a, gdje su ti partneri i koliko je zakazalo ministarstvo vaše, Ministarstvo vanjskih poslova po pitanju kupnje aviona jer hrvatski vojnik, hrvatska vojska, hrvatska država ispunjava sve zadaće, šaljemo hrvatsku vojsku u misije gdje šaljemo naše ljude gdje je ugroženi i život međutim, nema toga partnerstva kod kupnje aviona. Gdje ste tada bili? Što ste radili tada kad ste vi toliko značajni u NATO-u? Gdje su avioni borbeni? Znači jedino šta stavljamo svoje sinove u misije

Ministarstvo vanjskih poslova u suradnji s drugim resorima i tijelima Vlade RH a poglavito Ministarstva obrane, ulagalo napore za kupnju kupnju odnosno nabavku aviona smatrajući da je izgradnja vlastite sigurnosti se uvijek temelji i na jačanju vlastite spremnosti na vlastitu obranu. Partnerstvo ujedno znači u okviru NATO-a ne znači nužno omogućavanje lakog ili teže nabavke aviona nego ono omogućava suradnju koja će u konačnici definitivno rezultirati i nabavkom odgovarajućih aviona za RH. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo na kolegu Grmoju, izvolite. Hvala poštovani predsjedniče. Poštovana državna tajnice, pričali ste među ostalim o benefitima i vrijednostima Sjevernoatlantskog saveza, zapadne demokracije, a vrijednost i tog saveza i zapadne demokracije su sloboda govora i sloboda izražavanja. Ja bih vas molio da prokomentirate pravilnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova ste dužnosnik koji zabranjuje slobodu govora zaposlenicima ministarstva i kad se radi o privatnim nastupima koji nisu vezani uz djelokrug Ministarstva vanjskih i europskih poslova, kad se radi o objavama na na društvenim mrežama i ima li takav pravilnik ikakve veze sa hrvatskim Ustavom, sa Konvencijom Vijeća Europe a uostalom i sa vrijednostima zapadne demokracije i Sjevernoatlantskog saveza? Hvala. **Jandroković, Ministarstvo vanjskih poslova je jučer sa priopćenjem detaljno očitovalo na ove insinuacije koje u potpunosti ne prihvaćamo i smatramo da pravilnik onako kakav je, ni na koji način ne ugrožava one vrijednosti koje se temeljene u Ustavu i u zakonu RH.

a da jednako važno osim same ratifikacije odnosno potvrđivanja protoka je upravo i ovaj politički stav odnosno statement kako bi rekli, u kojem mi to radimo prvi. Mislim da je to bitno u bilokojem daljnjem razmatranju i proširenja i NATO saveza i EU, u konačnici da se mi tu etabliramo napokon kao ipak, ondje gdje trebamo biti, a to je lider u regiji i da to znamo iskoristiti svakako, naravno uz onaj osnovni cilj mira i stabilnosti u regiji, odnosno Balkanu, da sigurno tu znamo etablirati se i iskoristiti to za sve daljnje moguće ekonomske suradnje koje budu i apsolutno kao jedan predvodnik svih tih i novih članica, a i svega, tako da apsolutno je najbitnije da mi

konkretno u suradnju sa Republikom Sjevernom Makedonijom, a i sa drugim zemljama na jugoistoku Europe, upravo se potvrđuje naš cilj, surađivati i iz suradnje ostvarivati interes za cijeli jugoistok Europe, Europe, a prije svega za RH. Hvala. Kolega Žagar, izvolite. Republike Makedonije i Grčke dugo vremena trajao i da je ovim kompromisnim rješenjem, dakle da je R. Makedonija promijenila naziv u Sjeverna Makedonija i ta njen, promjena Ustava je tekla na taj način da su skupili dvotrećinsku većinu, 81 zastupnik zastupnik od njih 120, a međutim, u Republici Grčkoj je od 300 parlamentaraca njih 153 glasalo za ratifikaciju ovoga ugovora. I mene sad zanima, vi ste rekli da ovaj cijeli postupak i naravno treba ga podržati, naravno treba R. Makedoniju podržati za ovu integraciju, međutim, koliko će kasnije po vašem mišljenju, koliko kasne unutarnje stvari, recimo u R. Grčkoj, promjena vlasti mogu utjecati na to da se te stvari ipak vrate na početak da se destabiliziraju ovi procesi ulaska u NATO ili da vas pitam direktno, kako se iz NATO-a može izaći?

Prespa, Prespanski sporazum je upravo temelj koji je obvezao i R. Makedoniju i Grčku prihvatiti izmjenu imena i ukloniti zapreke koje su do sada onemogućavale R. Makedoniji napredovati na euroatlantskom putu. Istina je da je taj protokol jednom manjom većinom, dakle većinom naravno, ali ne apsolutnom, potpunom većinom usvojen u grčkom grčkom parlamentu, ali to je dakle, demokracija, Grčka je u skladu sa svojim Ustavom i u skladu sa svojim pravilima na valjani način ratificirala, potvrdila taj protokol i .../Upadica: Hvala./... iskazala svoju spremnost biti vezana njime. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne, onda otvaram raspravu. Prvi je na redu Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e i poštovani kolega Ivan Pernar, izvolite. Uvažene dame i gospodo, vi ste svjesni toga da je Makedonija na jedan nedemokratski način uvučena u NATO pakt. Navest ću prvi primjer, to je da je predsjednik države odbio taj dogovor o promjeni imena. Potom je rekla vladajuća klika, kao ma ne zanima nas što je predsjednik protiv toga, kaže idemo na referendum i na referendumu su uvjeravali sve da će on proći, da će Makedonci se odlučiti za promjenu imena. Međutim, kad je došao referendum, uslijedio je fijasko. Fijasko zato jer je dvije trećine Makedonaca njega bojkotiralo i čak i u područjima sa albanskom većinom je izlaznost bila jedva jedna trećina. Znači nije tamo bilo neke velike razlike u izlaznosti, ovisno o tome u kojem dijelu Makedonije se se glasovalo. Ono što hoću još reći jest da većina u makedonskom parlamentu koja je bila za taj sporazum, nije bila prirodna većina, već je došlo do toga da je iz opozicijske stranke, dio zastupnika točno onoliki broj koliki je bo potreban da referendum prođe. Zapravo, okrenuo leđa vlastitoj stranci i biračima koji su ih izabrali te promijenio stanu u političkoj areni i stao na stranu onih protiv kojih su se do jučer borili i na stanu sporazuma kojeg su do jučer osporavali. Time je zapravo jasno dano do znanja da pristupanje Makedonije odnosno promjena njenog imena, nije bila napravljana na demokratski način. Niti je predsjednik bio za, niti je narod na referendumu bio za, niti je zapravo parlamentarna većina u njenoj punoj biti bila za, već se radilo po onome što govore što govori predsjednik stranke VMRO-DPNE Mickovski. Radimo se o pritiscima i ucjenama, objasnit ću kasnije zašto. Međutim, upravo na taj način prekršeno je osnovno načelo koje se spominje u samom početku ovog protokola, naime, u njemu piše da je u skladu sa sjevernoatlantskim ugovorom osnovna zadaća NATO-a očuvati, pazite ovo, zajedničke vrijednosti saveznica i kao prvu vrijednost navodi se demokracija. U prethodnom govoru sam objasnio da je zapravo upravo demokracija prva žrtva bila pristupanju NATO-u odnosno ovom protoku. Potom se, kaže, da je još jedno načelo zvano vladavina zakona, jedno od načela sjevernoatlantskog saveza. Međutim znate vi jako dobro da upravo NATO, upravo Amerika ne priznaje i ne poštuje međunarodno pravo, da donosi odluke o invazijama, odnosno bombardiranju određenih zemalja mimo vladavine zakona odnosno pravo međunarodnog. I to smo imali prilike vidjeti u Iraku, imali smo prilike vidjeti u Libiji, imali smo prilike vidjeti i u drugim zemljama. Također, još jedna laž u ovom Protokolu o pristupanju, o njemu piše da je cilj, odnosno da je osnovna zadaća NATO-a mirno rješavanje sukoba. Evo kako je NATO mirno rješavao sukob u Libiji. Kako? Zar je to mir koji NATO nudi u vidu krstarećih projektila, bombi itd.. To mirno rješavanje sukoba u režiji NATO-a imali smo prilike vidjeti i u Sriji. U Siriji je bio isti scenarij, tj. sličan kao i u Libiji samo što NATO nije izravno vodio rat protiv te zemlje, već je naoružao, financirao i politički pokrivao u suštini teroriste s kojima je sklopio pak kao sa vragom jer je u tom paktu zapravo teroristi nisu bili saveznici nego su bili tek ljudi koji su imali isti interes kao i oni a to je svrgavanje Sirijske Vlade. Na kraju htio bih pročitati pismo koje sam uputi Hristijanu Mickoskom, to je bilo pismo koje je bila refleksija na njegov odgovor, gospodinu Mitchell, on je dužnosnik bio State Departmenta, glasi ovako: koji traže da pristanete na poniženje vlastitog naroda i države. Naime u svojem pismu vama dužnosnika Američkog State Departmenta Wess Mitchell traži da pristanete na promjenu imena vaše države čime bi vaša zemlja postala tek geografski pojam na karti i prestala biti domovina makedonskog naroda odnosno Makedonaca. Cilj sporazuma je oduzeti nacionalni identitet vašem narodu. A zašto to govorim? Pa zato jer se tražilo promjena imena zračne luke u Skopju koja se sada više ne zove zračna luka Aleksandar Veliki, tražili su promjenu autoputa, također i odnosno njegovog imena koji se isto zvao autoput Aleksandra Velikog. Kažu da će, moguće je čak tražiti da se makne kip Aleksandra Velikog koji stoji u centru Skopja. Kaže dalje, i mogu vam reći, tj. cilj sporazuma je oduzeti nacionalni identitet vašem narodu. I zapravo vam reći da vi niste Makedonci nego stanovnici sjevernog dijela Makedonije koji ste uzurpirali ime Makedonija pa se sukladno tome vaša država tako ne može niti zvati. U svojem pismu vama Mitchell vas poziva da pokažete hrabrost i zrelost. Međutim zar se hrabrost i zrelost dokazuju odricanjem od svog identiteta, kulture nacije i jezika. Vi u svojem odgovoru njemu pišete da ukoliko postoje prijetnje i ucjene spram zastupnika vaše stranke, jer su upravo ti zastupnici bili potrebni za dvotrećinsku većinu a vezno uz sutrašnje glasovanje u parlamentu da one dolaze izvan vaše stranke. Zapazi misao, Mitchell mu govori, kao ne biste vi trebali vršiti pritisak na svoje zastupnike a Mickoski mu odgovara ako takvi pritisci postoje oni ne dolaze od mene, nego dolaze od onih koji tobože šire demokraciju, slobodu pojedinca, mirno rješavanje sukoba, vladavinu prava itd.. Kaže dalje, znači vezano uz sutrašnje glasovanje u Parlamentu da one dolaze izvan vaše stranke, neizravno time šaljući poruku da se takvim metodama služe ljudi koji su s druge strane političke arene, znači ovi koji su pristalice Isti oni za koje govorite da su brutalno i nasilno punili kutije na način da je na nekim izbornim mjestima odaziv na referendumu bio čak 90% iako u prošlosti nikad nije prelazio 45%. šta se događalo, na biračkom mjestu svugdje je bila otprilike trećina, gdje god se nadzirao, ali negdje gdje nije bilo nadzora izlaznost je bila čak 90% što vam jasno daje do znanja da je tu bila mučka zapravo prevara. A sve s ciljem da se preglasa volja velike većine građana koji su bojkotom pokazali što misle o pitanju koje im se postavlja. Vjerojatno mislite da su političke čistke i progoni usmjereni protiv onih koji ne prihvaćaju poniženje vlastite zemlje i naroda, kulminacija, odnosno vrhunac pritisaka na Makedonce. Ali ja vas uvjeravam da je to tek početak. Naime oni koji vas uvjeravaju da ćete ulaskom u EU i NATO biti ravnopravni partneri i zajedno donositi odluke lažu vas kao što su lagali i nas u Hrvatskoj. Pa zar mislite da vam pa zar ne vidite da vam ne dozvoljavaju da odlučujete niti o vlastitoj sudbini? Zar mislite da će vam dozvoliti da u NATO-u dignete ruke protiv bombardiranja neke nove zemlje čiju legitimnu vlast američka administracija poželi maknuti nasilnim putem suprotno međunarodnom pravu? Zar mislite da će vas ova ili neka buduća američka administracija poštivati više od crnogorskog premijera Duška Markovića kojeg je Trump grubo odgurnuo na Summitu NATO-a te na taj način jasno dao do znanja kakvi su odnosi unutar te organizacije? Zar stvarno vjerujete da Makedoniju čeka svjetla budućnost, svijetla ili vedrija budućnost sa onima koji žele porobiti i počiniti cijeli svijet svojih .../Govornik se ne razumije./... ne birajući pri tome sredstva i načine. Kao što ste na kraju krajeva vidjeli na primjeru nedavnog referenduma u vašoj vlastitoj zemlji? Zar mislite da ćete u EU odlučivati koji će zakoni važiti u Makedoniji ili kakva će biti vanjska politika vaša? Zar mislite da će vas tamo itko išta pitati? Nama su govorili da hoće ali sada znamo da su nas prevarili, da su nam lagali kako bi nas uveli u tamnicu naroda iz koje je teže izaći nego u nju ući. Kako možete i dalje podržavati ulazak Makedonije u NATO i EU kada vidite da su upravo te dvije organizacije nosioci pritisaka na vašu zemlju, da njima uopće nije stalo do vašeg naroda, jezika ili kulture nego isključivo do ekonomske, vojne i političke kolonizacije, još jednog dijela balkanskog poluotoka. Ne budite naivni i prestanite zagovarati tezu da će EU i NATO riješiti unutrašnje probleme u Makedoniji. To su i nama govorili u Hrvatskoj, danas nakon 5 godina članstva u EU, svi znamo da je to bila još jedna u dugom nizu laži. Skupite dovoljno političke hrabrosti i mudrosti, da odbijete ne samo sporazum koji dolazi iz dubine pakla, nego i put na koji vas njegovi zagovornici navode, put koji izgleda poput jabuke iz edenskog vrta, koja primamljivo izgleda, ali kada ju zagrizete, shvaćate da vas je odvela u propast. Umjesto toga odaberite put slobode i suvereniteta, tražite promjenu zakona o Narodnoj banci Makedonije, da prestane kamatarenje vaše države novcem iz njene vlastite centralne banke, te da se ukine valutna klauzula i prestane održavati tečajna politika, koja je ugasila vašu cjelokupnu proizvodnu ekonomiju, a zbog čega se posljedično iz Makedonije iseljavaju i Makedonci i Albanci. Odaberite put razvoja boljeg sutra, put bratstva i izgradnje bolje države, zajedno sa Albancima, a ne rastakanja i razgradnje je iste. Vaši partneri nisu u Washingtonu i Bruxellesu, nego u Tetovu i Gostivaru, njima morate pružiti ruku i dati sve od sebe da izradite bolju i uspješniju Makedoniju, od one koju ste stvorili slijedeći naputke i direktive kolonizatora i arhitekata novog svjetskog poretka umjesto volju vlastitog naroda. S poštovanjem i ljubavlju, kao brat bratu, kao onaj tko razumije tvoj jezik, mentalitet, kulturu i način razmišljanja, a ne kao tuđin kojemu ništa nije sveta, koja mu riječ Makedonija predstavlja te geografski pojam na karti, a ne domovinu makedonskog naroda. To je bila moja poruka Hristijanu Mickovskom i ja se nadam da će Makedonci shvatiti cijele priče, a bit je da demokracije u NATO i u EU nema, da je to sustav, u kojem jači tlači slabijeg, da je to sustav roba i gospodara, da je to sustav onoga koji iskorištava i iskorištavano, da je to sustav koji ne preže od ničega da bi ostvario svoje interese. Ono što NATO želi napraviti, nije širiti mir po svijetu, što je pokazao Trump, nedavno kada je onaj sporazum o nuklearnim glavama, koji je ograničavao njihov broj otpisao. Ono što treba, svijetu je mir. Ono što treba svijetu je mir, a NATO svojom politikom ne širi mir po svijetu, nego stalno pronalazi izlike za novi sukob, za novi rat, i zapravo, tim intervencijama, koji su bez mandata Vijeće sigurnosti UN-a, ne samo da razara zemlju i uništava njihove stanovnike, već pokušava uvući i druge u svoje ratove. Možete vidjeti na primjeru svih ratova koje je NATO vodio kako su završili. Možete vidjeti situaciju u Iraku, u Iraku je upravo američka invazija izazvala kaos, američka intervencija, odnosno, NATO intervencija u Siriji, također je izazvala kaos, cilj je također bio rastakanje države, njeno razvaljivanje. Ista stvar imate priliku vidjeti u Libiji. A što se tiče uspjeha NATO operacije u Afganistanu, pa sami vidite da nakon, već skoro 18 g. rata tamo, i sama američka vlada, želi pregovarati sa talibanima, jer im je jasno da vojnog rješenja nema. Međutim, iako je vama jasno da vojnog rješenja u Afganistanu nema, iako će uskoro ratu u Afganistanu postati dulji od onoga u Vijetnamu i očito je da će se Amerika, prije ili kasnije morati povući. Iako je ratu u Siriji rezultirao katastrofom, za sirijski narod, kao onog u Iraku za irački narod, kao u Libiji za libijski narod, NATO ne odustane od tog programa nasilne promjene režima, od programa bombardiranja i razvaljivanja svih onih koji se ne žele pokoriti tom novog svjetskom poretku kojeg Amerika želi uspostaviti. Poretku kojem nema ravnopravnih, poretku u kojem je Amerika gospodar i neka, ja bi ju nazvao sado mazo dominom, koja bičuje i tlači sve one ostale zemlje, međutim, za razliku od sado mazo odnosa, protiv njihove volje. Hvala. Druga rasprava, poštovani zastupnik Miroslav Tuđman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Protokol o pristupanju Republike Sjeverne Makedonije NATO savezu potpisan je …/Govornik se ne od strane 29 ovlaštenih predstavnika države članice NATO-a akreditiranih u Bruxellesu. 29 veleposlanika, predstavnica država članica NATO-a, jednoglasnom su odlukom, pozvali Sjevernu Makedoniju da pristupi Sjeveroatlantskom ugovoru, te i sama pridonese sigurnosti svih članica NATO saveza ali i međunarodnoga poretka. Sjeverna Makedonija postati će članicom NATO saveza u trenutku kada položi svoje ispravu o pristupu kod vlade SAD-a u Washingtonu. Donošenje ovog zakona, o potvrđivanju protokola, o pristupanju Republike Sjeverne Makedonija, Hrvatska je suglasna da se pozove Republika Sjeverna Makedonija i da pristupi Sjeveroatlantskom ugovoru te da postane punopravnom članicom NATO. Sjeverna Makedonija, postati će 30 članicom NATO saveza, najvjerojatnije u 2019.g. naime procjenjuje se obično taj postupak ratifikacije od zemalja članice, parlamentima zemalja članica traje godinu dana, on se procjenjuje da bi ovaj postupak, mogao već biti završen i u ovoj godini. U godini kada NATO obilježava 70 g. postojanja, NATO je formiran, odnosno, potpisan ovaj ugovor, 3. travnja '49. g. NATO savez je najveći, najjači, najdugovječniji vojni savez u povijesti. Formiran je sa osnovnom zadaćom da očuva mir i sigurnost političkim i vojnim putem u državama članicama. NATO je utemeljen na čuvanju zajedničkih vrijednosti demokracije, slobode, vladavine zakona i mirnih rješavanja sukoba. Sve članice dijele ove vrijednosti kao načelo svojih politika, ali i politika uređivanja međunarodnih odnosa odnosno stvaranja međunarodnog poretka na tim vrijednostima. RH je članica NATO-a od 1. travnja 2009. godine, ove godine obilježavamo 10 obljetnicu članstva NATO-a u početkom, početkom travnja ove godine. Naime, 1. travnja tadašnja veleposlanica današnja predsjednica Republike položila je ispravu o pristupanju NATO-a u Washingtonu i to je datum od kada se predaje službeno Hrvatska članica NATO saveza. Članstvo u NATO-u bio je jedan od strateških ciljeva RH od njezina samog osamostaljenja odnosno već i prije međunarodnog priznanja u Hrvatskom saboru usvojen je Strategija Strategija razvoja Hrvatske, pa je nakon donošenja Ustava Hrvatske i osamostaljenja, članstvo u euroatlanskim integracijama naznačeno kao jedan od primarnih ciljeva kako kako bi se ostvarila i samostalnost, ali i dodatno vlastita sigurnost. Od posebnog je interesa Hrvatske nastavak politike proširenja NATO-a sa novim članicama, kako bi se postigla dugoročna stabilnost Europe. Članstvo Republike Sjeverne Makedonije u NATO savezu izravno doprinosi sigurnosti i stabilnosti jugoistoka Europe. Moramo biti svjesni da sada jedine zemlje koje nisu članice NATO-a na jugoistoku Europe jesu BiH, Kosovo i Srbija. pristupom Makedonije, Sjeverne Makedonije NATO savezu mijenja se sigurnosno okruženje i RH, a time i položaj same Hrvatske. Ono što je posebno potrebno ovdje naglasiti to je da temeljna zadaća NATO-a nije borbeno djelovanje, nego nego je, već preventivno djelovanje. Sama činjenica postojanja jednog takvog saveza preventivno djeluje na sigurnost zemalja članica, osim toga postoji jedna temeljna odredba na koju se često pozivaju pojedine članice, a to je da je NATO obvezan u slučaju agresije na pojedinu članicu angažirat se u njezinu obranu. Prema tome preventivno djeluje kako na sigurnost zemalja članica, tako na sigurnost Europe i EU, ali isto tako i međunarodnoga poretka. Integracija Makedonije u članstvo NATO-a pretpostavlja također dodatne napore u tom smislu zato što će i Makedonija se morati prilagoditi standardima i demokratskih procedura ali i ovim standardima koje NATO savez zahtjeva kako bi bila, mogla biti aktivno uključena u suradnji i dati svoj doprinos miru i stabilnosti ne samo vlastite države, nego i međunarodnoga poretka. Ono što posebno treba naglasiti to je da je djelovanje NATO saveza prvenstveno u političkoj dimenziji. Danas se to premalo naglašava, kao i činjenica o važnosti parlamentarne skupštine zemalja članica NATO saveza. Hrvatska također ima svoje izaslanstvo, izaslanstvo Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, međutim i djelovanje Parlamentarne skupštine NATO-a i hrvatskog izaslanstva u toj parlamentarnoj skupštini nažalost u saboru premalo govorimo odnosno premalo govorimo na, izvješćujemo na plenarnim sjednicama tako da ta politička dimenzija NATO-a i u ovom saboru i u sabornici je premalo naglašena. Kao što je rečeno već temeljne političke vrijednosti za koje se zalaže NATO, su vrijednosti slobode, demokracije, vladavine prava i mirnoga rješavanja sukoba. Kada govorimo o ovim mirovnim operacijama, ali i ako hoćete i borbenim operacijama onda treba podsjetiti na činjenicu da je Hrvatski sabor '93. godine godine tražio da se otkaže mandat UNPROFOR-u, a da se umjesto UNPROFOR-a jer Hrvatska nije htjela odbiti suradnju sa međunarodnom zajednicom, pa da se umjesto UNPROFOR-a pozovu NATO snage kako bi se riješio problem okupiranih, '93. godine Hrvatski sabor je to tražio, a koncem '94. godine donio je odluku da se otkaže mandat UNPROFOR-a ali do angažiranja NATO snaga '94. odnosno '95. nije došlo zato što je Hrvatska sama svojim vojnim operacijama riješila problem okupiranih područja. Međutim, kad smo već kod toga onda treba reći da su i prve borbene operacije NATO saveza izvan teritorija NATO-a bile u BiH '94. godine, da prije toga NATO nije djelovao izvan teritorija svojih zemalja Danas NATO savez uglavnom djeluje, ima i borbenih operacija, međutim, one su manjeg obujma, a prvenstveno se radi o mirovnim operacijama. Što je još važno napomenuti s obzirom na ovu odluku koju danas donosimo, to je da NATO savez je danas na neki način jedina organizacija koja može dugoročno ponuditi stabilnost i sigurnost nizu zemalja, ali isto tako i stabilnost međunarodnog poretka upravo zato što su izazovi s jedne strane i ugroze takve naravi da više nijedna zemlja članica nije u stanju sama rješavat, sama se njima suprotstaviti, kako zbog globalnog dosega i opsega tih prijetnji i ugroza, ali tako i potrebnih sredstava koja su nužna da bi se moglo osigurati sav onaj instrumentarij koji će osigurati zadovoljavajući sustav sigurnosti i obrane. Prema tome, NATO razvija suvremene strategije doktrine kao odgovor na nove i dosada nepoznate forme ugroza i ratovanja, stalno unapređuje vojne sposobnosti, bilo na tehničkoj razini, edukacijskoj ili uvježbanosti postrojbi. Zajednička participacija u troškovima naoružanja je nešto što nije, što je nužnost, nužnost jer htjeli mi to ili ne, sigurnost košta. Sjeverna Makedonija postavila je zahtjev za pristupanje NATO savezu kada i RH, prije 10.g. Zbog problema i nesuglasica oko imena države što je otklonjeno u pregovorima s Grčkom, također članicom NATO-a, tek 2019.g. donosi se odluka o 30.-toj članici NATO saveza. Trebalo je punih 10.g. da se donese takva odluka i zbog toga možemo žaliti, zbog dužine tog postupka, ali isto tako moramo prihvatiti činjenicu da se odluke u korist i od interesa za sigurnost Europe i jugoistoka Europe ipak donose, pa makar i sa zakašnjenjem. Odluke se donose političkim i diplomatskim sredstvima i putovima, što je samo još jedan dokaz o primarnom načinu djelovanja NATO saveza. Zato treba podržati ovaj zakon i odluku da sjeverna Makedonija postane 30.-ta članica NATO saveza. Idemo na treći Klub zastupnika HNS, poštovani kolega Stjepan Čuraj, izvolite. Samo sekundu, prije, prije nego što krenete želio bih pozdraviti u ime svih nas učenice i učenike, te njihove profesore Srednje škole Centra za odgoj i obrazovanje Zagreb, prva grupa. Dobro došli! Izvolite kolega 3 članka vezano oko pristupanja i sjeverne Makedonije u NATO savez, apsolutno Klub HNS-a naravno podržat će ovu ratifikaciju odnosno potvrđivanje navedenoga protokola, mislim da članstvo u NATO savezu prije svega nema niti alternative i da je ono donijelo ono što nama prijeko je potrebno bilo sigurnost i stabilnost koju možda sada shvaćamo olako, ali ne treba puno gledati unatraške u povijest i shvatiti da mi živimo u Europi, a onda i u regiji, pogotovo u regiji koju su prije nazivali tijekom povijesti bure baruta, mislim da dobro se zna što znači i da taj osnovi cilj članstva u NATO savezu je upravo onaj s kojim je on i osnovan 49.g. u Washingtonu, a to je da očuva mir i sigurnost političkim i vojnim putem u državama članicama, onaj sekundarni cilj je ono što je nama sada najzanimljivije, prije svega, ovdje ispred Kluba HNS-a pozdravljamo i Vladu na promptnoj reakciji na tome što ćemo prvi i među i potvrditi ovaj protokol i time svakako poslati poruku našim susjedima i prijateljima u sjevernoj Makedoniji, Republici sjevernoj Makedoniji da apsolutno stojimo uz njih na njihovom europskom putu. da tu suradnju treba širiti, da treba razvijati, ja ću samo podsjetiti neke od stvari koje nažalost ovdje moram isto tako reći možda nismo u potpunosti iskoristili, a to je da članstvo u NATO-u, kako sam rekao, donosi određene sekundarne benefite, potencijale, mi moramo znati da obrambena industrija na razini preko 100 milijardi EUR-a godišnje što se tiče potrošnje i da tu sigurno postoji potencijala, su elektronika, municija, oružje, vojna oprema, prateća industrija, dakle, farmacija, obuća, tekstilna industrija, prehrambena naravno industrija, logističke, istraživanja i razvoj i brodogradnja, dakle, opremanje brodova, izgradnja brodova, servisiranje odnosno brodova, sigurno je nešto što je potencijal za ono što je danas ključna tema i sigurno da tu ima još puno prostora za RH gdje samo prolaze najkvalitetniji proizvodi naravno po najnižim cijenama i to je velika konkurencija 49 zemalja, sigurni smo da tu postoji izuzetno velike i komparativne prednosti i u ovom slučaju možemo reći geostrateške kad govorimo o NATO savezu i općenito vojnim savezima i da to sigurno možemo i moramo bolje iskoristiti. Prije svega i nametnuti se neformalno kao lider u ovoj regiji, sa svakim novim proširenjem, sigurno da nama se otvara veće mogućnosti za te sekundarne koristi, benefite, od ekonomske-gospodarske suradnje i da to moramo znati biti spremni u bilateralnim odnosima. Naravno o odnosima unutar samog saveza, to apsolutno iskoristiti. I to je zapravo ona sljedeća zadaća di stalno trebamo raditi jer sami članstvom, riješili smo osnovni cilj, ali sigurno moramo ga znati vrlo dobro iskoristiti u ovim svim sekundarnim opcijama koje se nude i to je ono što mora biti kontinuitet, dakle ne zadovoljiti se samim time da smo članica i da se savez širi, da je sigurnost veća i stabilnost, nego da iskoristimo ovaj ekonomski aspekt, apsolutno će onda taj savez dobiti puni smisao i to je ono što evo želim i ovdje još jednom apelirati i podsjetiti. Dakle, da se ovdje ne dulji dalje, mislim da je ovo otvaranje ispunjavanjem formalnih pretpostavki, kao što smo čuli, bivše Socijalističke federativne republike Makedonije, odnosno sadašnje Sjeverne Makedonije su ispunjene i ja pozdravljam to što smo već danas o ovom to raspravili i imat ćemo prilike i potvrditi taj protokol i biti prvi i poslati jednu jasnu, nedvosmislenu poruku našim susjedima na njihovom europskom putu. Zahvaljujem. Sada je na redu Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a i poštovana kolegica Vesna Pusić, izolite. **Pusić, Vesna (GLAS)** Hvala g. predsjedniče, gđo. državna tajnice sa suradnikom. Čestitam Republika Sjeverna Makedonija da smo došli do ove točke. Mislim da je i za naš parlament, a naravno, naročito za Sjevernu Makedoniju ovo jedan povijesni trenutak. Hrvatska je od samog početka smatrala da je Makedonija, Sjeverna Makedonija, kako god se zvala, u različitim ili službeno oslovljavala u različitim razdobljima, da joj je mjesto u pod sigurnosnim kišobranom NATO-a koji ne samo doprinosi stabilnosti Sj. Makedonije, nego i Sj. Makedonija doprinosi efikasnosti tog sigurnosnog saveza. Mi smo i 2008. u Bukureštu kad smo, kad je Hrvatska dobila pozivnicu smatrali da je Makedonija apsolutno spremna za članstvo i da je trebala dobiti pozivnicu zbog poznatog spora oko imena. To se nije dogodilo i 10 godina je prošlo u prilično velikim previranjima, problemima, sukobima, pa čak i nekim nadrealističkim politikama koje su se u tom razdoblju u Makedoniji događale. Ja bih rekla do trenutka dok patrioti nisu pobijedili nacionaliste. Ili patriotski diskurs nije pobijedio nad nacionalističkim diskursom. I dok se nisu pojavili neki ljudi iz različitih političkih stranaka i uvjerenja, koji su stavili interes i sigurnost zemlje ispred svoje vlastite promocije i probitka i uspjeli su velikim zalaganjem, pa ja bih rekla i velikom hrabrošću doći do ove točke da otkoče Sj. Makedoniju iz situacije zamrznutog konflikta u kojem se nalazila više od 10 godina. Mislim da nije nevažno, a donekle se zanemarilo, da je taj uspjeh postignut zajednički, dakle, što se Sj. Makedonije tiče, postigli su ga makedonski Makedonci i makedonski Albanci. I da nije bilo tog saveza koji je i etnički savez, Sj. Makedonija ne bi uspjela i sa tog stanovišta mislim da treba odati priznanje i premijeru Zajevu i ministrici obrane Šekerinskoj i ministru vanjskih poslova Dimitrovu, ali i predsjedniku parlamenta Xhaferiju koji je u ključnom trenutku kad su u Sobranieu tukli premijera, današnjega i člana nove Vlade prilikom njegova izbora za predsjednika Sobraniea, koji je odigrao također vrlo važnu ulogu i to zajedništvo je dovelo do točke da je je Sj. Makedonija danas u poziciji da mi ratificiramo, da diljem država članica NATO-a se ratificira sporazum o pristupanju Sj. Makedonije NATO-u. Pokazala je hrabrost i Vlada premijera Aleksisa Ciprasa jer bez obzira što je prigovor dolazio od Grčke, nije dolazio od njegove Vlade originalno, to nije konflikt koji je on zakuhao, ali jeste konflikt u kojem je snažno doprinio ovom rješenju. Što je NATO? NATO je vojno politički savez čiji glavni cilj je, ne da se bori u ratu, nego da ne bude rata. Dakle, glavni cilj je prevencija ratnog sukoba i glavni cilj je harmonizacija modela obrane između država članica. Poznati čl. 5 u sporazumu na kojem se temelji NATO kao savez, obvezuje članice, da u slučaju vojnog napada na jednu, u njezinu obranu stanu sve. I to je što se ratnih sukoba tiče, jedina obaveza koju NATO predviđa. Sve ostale su prepuštene državama članicama u koliko se NATO nalazi u nekom konfliktu, da odlučuju da li će sudjelovati ili ne. Za zemlje na jednom trusnom području, kakva je jugoistočna Europa, sa poviješću kakvu jugoistočna Europa ima, što se ratova tiče, sukoba i nasilnih promjena režima tiče, imati jedan sigurnosni kišobran koji prevenira sukoba zato što s druge strane ako nekome padne na pamet da recimo bi imao neke pretenzije na male države kakve smo mi, nema samo tu malu državu kakva smo mi, nego ima cjelokupni savez. I zbog toga je kao što je za Hrvatsku, tako i za Sjevernu Makedoniju, apsolutno od interesa da taj mehanizam prevencije sukoba, može koristiti i ima na raspolaganju. I mislim da je sasvim neprimjereno tvrditi da vlak u kojem smo se mi ukrcali, ali vi se nemojte ukrcavati, ne ulazite u taj vlak. Lako je govoriti iz pozicije određenih sigurnosnih garancija. I prema tome, ako smatramo da je za Hrvatsku sigurnosna garancija sa svim poteškoćama, kao što znamo ništa nije idealno i ništa nije zauvijek, ali dok, traje i funkcionira za Hrvatsku upotrebljivo i korisno, onda samo možemo sa zadovoljstvom i uz čestitke za političku hrabrost, pa ako hoćete i političku inventivnost, koji su pokazali makedonski političari, moram ovdje napomenuti, samo usput, da temeljem …/Govornik se ne razumije./… sporazuma, država se zove Sjeverna Makedonija, ali Makedonci se zovu Makedonci, jezik se zove makedonski. Dakle, u svim ostalim integracijama se upotrebljava makedonski. To nije bilo lako provesti ni Zajevu Dimitrovu, Šekarinskoj, Đaferiju u Makedoniju, ali nije bilo lako ni Ciprasu provesti u Grčkoj. I tamo je bilo uličnih demonstracija, povika, izdaja, ali kada znaš što radiš, kada imaš jasni cilj i jesi na strani mira i regionalne suradnje, onda slijedi i ovakav uspjeh. I danas sa velikim zadovoljstvom i uz čestitke, podržavamo kao Klub GLAS-a i HSU-a ratifikaciju sporazuma o ulasku Sjeverne Makedonije u NATO. Gordan (HDZ)** Idemo na iduću raspravu, Klub nezavisnih zastupnika, poštovani kolega Tomislav Žagar, izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena državna tajnice sa suradnikom. Kolegice i kolege dakle o kratkoj raspravi, želim naglasiti kako je Klub nezavisnih zastupnika želi podržati ratifikaciju ovoga ugovora i naravno želimo pridružiti se i prethodnicima, gđa. Pusić je u svom izlaganju rekla, kako je Republika Sjeverna Makedonija, učinila puno napora da bi ostvarila ovaj cilj, a to je pristupanje Sjevernoatlantskom savezu i kasnije pristupanje EU i doista nije im bilo lako na tom putu. Morali su na neki način i prihvatiti to kompromisno rješenje, promjenom imena svoje Republiku, u Republiku Sjeverna Makedonija i uspjeli su 2/3 većinom to izglasati u njihovom Sobranju i to nije bio jednostavan procesni postupak. S druge strane Republika Grčke, koja ih je kočila u tom njihovom putu, ipak je smogla, da kažem i političke snage, da u svom parlamentu izglasa sa istina, slabom natpolovičnom većinom, ali natpolovičnom većinom da ratificira taj njihov pristupni put koji je trajao dugo vremena, jer kao što je rekla i predstavnica predlagatelja u svom uvodnom govoru, praktički Republika Sjeverna Makedonija, u to vrijeme, Makedonija je bila spremna za pristup NATO-ovom savezu već i onda kada je bila RH. Međutim, sada želim još samo ovu raspravu proširiti s jednom drugoj razinom, koja mene više zabrinjava i kao zastupnika i kao građana, a to je u sve benefite koje nam NATO savez pruža u smislu sigurnosti, u smislu toga da se ne dogodi više sutra, da da budemo mi ili neka druga članica napadnute, a da nitko ništa ne poduzima, u ovom slučaju se uzdamo u NATO savez da će poduzeti sve da pomogne u tom slučaju. Mene zabrinjava to da imamo i određene obveze, to je sigurno onih 2% BDP-a za izdvajanje za obranu, koje su postignute kao ili su najavljeno kao cilj do 2025. g. Međutim, predsjednik Amerike je izjavio na jednom od summita da nije, da se ne radi o 2% više, radi se o 4% izdvajanja za obranu i ne u 2025. nego odmah. Koliko sam vidio u podacima, Republika Sjeverna Makedonija u ovom trenutku, mislim da je nešto iznad 1%, 1,2% izdvajanja za obranu, RH je tu nešto oko 2%, blizu toga cilja, međutim, za male zemlje, tako značajna izdvajanja, iako je za sve zemlje u postupku isto, za male zemlje to nije jednako i jednostavno, jer taj novac treba dakako osigurati, a prema onom ugovoru, 20% od toga novca, mora ići baš u obrambenu spremnost. Dakle, to nisu mali iznosi i to treba imati na umu. Ne znam kako će se dalje stvar razvijati u smislu tih zahtjeva, ali nadam se da neće se postrožavati, jer 4% izdvajanja u kratkom vremenu kako je to predsjednik Amerike najavio, nije mali iznos i nadam se da će to biti ipak ajmo reći uvjetnog popuštanja da se ne bi dogodilo da u budućnosti dolazi do da tako kažem, izlazaka iz NATO saveza upravo zbog nemogućnosti i zbog poštovanja ove odluke. Republici Sjevernoj Makedoniji čestitamo na njenom na njenom uspjehu, političkom, istina je, pokušali su provesti i referendum, kažem pokušali, referendum je proveden međutim, nije izašlo, manje od 40% građana je izašlo, ali referendum je prihvaćen jer je bio savjetodavnog karaktera, nije bio obvezujući i od tih nešto manje od 40% ljudi, građana koje je izašlo, njih 90% je glasalo za ulazak u NATO savez, dakle možemo reći da reprezentativno ako tu proširimo cijelu populaciju da su građani Sjeverne Makedonije izrazili svoju želju da se priključe ovom savezu i na tom putu im želimo čestitati i naravno, želimo svi zajedno da kako što je rekla i gđa. Pusić, da NATO savez bude jamac očuvanja mira, da mora ići u borbene akcije. Hvala vam najljepša. Hvala lijepo predsjedniče Sabora, pozdravljam gđu. državnu tajnicu i suradnika. Klub SDP-a će podržati Protokol o pristupanju Republike Republike Sjeverne Makedonije Sjevernoatlantskom ugovoru. Sa Makedonijom smo zajedno krenuli u euroatlantske integracije, Hrvatska je bitno prije realizirala svoje vanjsko-političke, državne i nacionalne ciljeve, Makedonija evo tek sada polako dok je riješila ono prethodno pitanje koje je opterećivalo njeno pridruživanje euroatlantskim integracijama, kreće na taj put i mi joj želimo punu sreću. Zajedno smo krenuli u euroatlantske integracije jer smo imali jednaku političku orijentaciju. Nakon raspada bivše Jugoslavije gdje smo također bili na istim pozicijama, kad smo osnovani kao samostalna država, političke orijentacije naše zemlje i Makedonije su se podudarale. I tu ne treba imati dileme kada se govori i danas oko referenduma koje je proveden u Makedoniji, da taj referendum ne odražava ne odražava stvarno političko opredjeljenje makedonskih građana jer njihovo opredjeljenje je od prvo dana bilo euroatlantske integracije. I točno je, nije izašlo više od 50% ljudi na ali to ne znači da referendum nije pravovaljan u skladu sa makedonskim zakonima a svi oni koji su se protivili ulasku odnosno protivili dogovoru sa Grčkom oko imena, mogli su i aktivno pokazati taj svoj otpor i izaći na referendum koji je bio savjetodavan i pokazati svoju političku volju. Druga instanca je naravno bila i u makedonskom Parlamentu no nisu to napravili i time se ustvari prešutno se i suglasili sa ovakvom odlukom na referendumu odnosno sa sa time da se s Grčkom zajednički potvrdi novo ime Republike Sjeverne Makedonije. RH je sustavno davala i kontinuirano Makedoniji podršku za ulazak u NATO. Surađivali smo bilateralno i u okviru Američko-jadranske povelje. Surađivat ćemo i dalje. I dalje vjerujem da će se makedonski časnici školovati na Hrvatskom vojnom učilištu i da ćemo i dalje imati punu suradnju kako obrambenu tako i vojnu. RH je 2012. i 2013. g. ponudila Makedoniji euroatlantsko partnerstvo koje je upravo bilo jedan pravni okvir za našu zajedničku politiku podupiranja Makedonije na na njenom putu prema EU-u i NATO-u odnosno na ispunjavanje svih onih uvjeta koji su potrebni da bi Makedonija mogla ući u EU i NATO. Sama Makedonija je davala svoj doprinos aktivnostima NATO-a i do sada, kao partner država a sa RH je zajedno također sudjelovala u NATO misijama kako u Afganistanu ISAF tako i KFOR na Kosovu. Prema tome, ako aktivan partner Makedonija se pokazala, pokazala se spremnom za ulazak u NATO. Ulaskom Makedonije u NATO, zatvorit će se još jedna praznina u u ovom tijelu NATO saveza na području jugoistočne Europe čime se će se dodatno ojačati kolektivna sigurnost svih nas. Znamo da u ovim uvjetima globalizacije u kojima živimo, da nitko ne može u samostalnoj izolaciji osigurati sigurnost svojoj državi i svojim građanima i time osigurati i uvjete za ukupan razvoj države jer sigurnost sigurno utječe na ukupan razvoj države. A jugoistočna Europa je uvijek bila kako što znamo iz povijesti, igralište velikih sila. Danas imamo također poprilično puno njih ovdje, bilo sa ekonomskim interesima, velike investicije su tu, bilo u energetskom sektoru, bilo da je služilo ovo područje pogotovo od raspada bivše Jugoslavije kao politički laboratorij za nove političke modele. Prema tome, uvijek smo bili igralište velikih sila e pa na ovaj način kada iskažete jasno vlastito opredjeljenje za ulazak u jedna savez, u jednu zajednicu vrijednosti, onda na taj način pokušavate se ustvari i izbaviti iz takve jedne povijesne perspektive. NATO je slobodan odabir makedonskih građana i kao takav treba ga poštivati, ulaze u novu zajednicu vrijednosti i vjerujem da će i njima i svima nama biti bolje. Grčkom, Makedonija ustvari konačno okončava dugotrajnu stagnaciju bilo na euroatlantskom putu, bilo na ukupnom političkom, gospodarskom i društvenom polju. Ova afirmacija sada otvara joj stvarno mogućnosti da punim plućima počne disati u međunarodnim odnosima i punim plućima počne raditi u svim međunarodnim forumima gdje je do sada znala imati određene probleme. Hrvatska je Makedoniju priznala među prvima pod ustavnim imenom ali drago nam je da je Makedonija, da se dogovorila sa Grčkom oko novog imena, to su napravile vlade premijera Ciprasa i Zajeva, Dakle, vlade ljevice koje uvijek pokušavaju na naći odgovore na aktualna pitanja i vjerujem da desnica ako sutra dođe na vlast u bilo kojoj od tih država neće razvrgnuti ovaj sporazum nego eto samo je u ovom cijelom procesu dogovora pokušavala ojačati svoje pozicije na unutarnje političkom planu zanemarujući bitno one stvarne interese vlastite države i vlastitih naroda koji žive na njenom području. Slučaj Makedonija u svakom slučaju pokazuje kolko su važni dobrosusjedski odnosi za svaku državu, kako za Makedoniju tako i za Hrvatsku i svaku drugu. Sama Makedonija ima po prilično specifične odnose sa svojim susjedima koje će sigurno morati regulirati i dobro je da je sa južnim susjedom na ovaj način glavno sporno pitanje regulirano i možda je to i dobar put da se reguliraju i otvorena pitanja sa Bugarskom, sa Srbijom jednako kao i sa, jednako Dobro je što je Grčka prva ratificirala sporazum time se šalje jedna dobra politička poruka, a vrlo mi je drago da je i RH među prvima ta koja koja će ratificirati ovaj sporazum i time poslati još jedanput poruku prijateljstva makedonskom narodu, makedonskoj državi, građanima Makedonije, izraziti im dobrodošlicu za ulazak u NATO i vjerujem skoro ulazak u EU to jesu zajednice država gdje Makedonija pripada i za što se de facto zalagala od početka svoje samostalnosti. Hvala lijepa. Došli smo do kraja rasprave po klubovima, sada prelazimo na pojedinačne rasprave. Prvi je kolega Branimir Bunjac, izvolite. **Bunjac, Branimir (Živi zid)** Hvala lijepa predsjedniče sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovana državna tajnice sa suradnikom, NATO savez osnovan je radi svojedobne obrane od komunizma 1949. godine i njegova funkcija je praktički trebala prestati 1989. godine padom Berlinskoga zida, padom komunizma u Istočnoj Europi, napose u SSSR-u, raspadom tih država, između ostaloga i Jugoslavije, međutim vidimo da se taj NATO savez nastavio održavati i u proteklih 3 desetljeće, ne samo da se nastavio održavati, nego se nastavio i širiti i mi se moramo doista pitati iz kojega razloga. Znači koja je to danas prijetnja NATO savezu zbog koje on mora postojati, koja je to prijetnja recimo Njemačkoj, koja je to prijetnja recimo Hrvatskoj ili SAD-u? U Rusiji više komunizma nema, tamo je demokracija, tržišno gospodarstvo, država je duplo manja nego što je bio SSSR ima daleko manji utjecaj nego što je imala u Varšavskom paktu, ali ovoga mi onda i dalje govorimo kao Rusija nam je neprijatelj. Rusija nikada u povijesti nije napala Hrvatsku, nikada, ali je zato Hrvatska u službi stranih gospodara stalno napadala Rusiju. Imali smo Hrvatsku vojsku u Napoleonovoj velikoj armiji napadala je Rusiju, imali smo Hrvatske legije u Pavelićevoj vojsci koja je napadala Rusiju, imali smo Hrvatsku vojsku u Austrougarskoj vojsci koja je napadala Rusiju, a meni se prije čini da bi se Rusija trebala brinuti zbog nas, nego mi zbog njih. Priča se da su nam neprijatelji kao muslimani. Zbog čega bi nam oni bili neprijatelji? Zbog čega bi proglašavali i jednu vjeru i jednu naciju i jednu rasu neprijateljem čovječanstva iz kojega razloga? Kažete ratuje se proti ISIL-a, tko je stvori ISIL, američka administracija, tko je stvori Al-Kaidu, pa zna se tko, Washington. Priča se neke bajke kako ne znam 3 klošara sa ulice, sa 100 dolara u džepu mogu napasti ne znam New York. Jel to moguće, je li moguće ne znam da Nogometni klub Sesvete pobijedi Barcelonu na Nou Camp-u, jel to realno? Da netko napadne državu koja ulaže ne znam 5 tisuća milijardi dolara u obranu, koja ima satelitski štit, koja ima 10.000 atomskih bombi, 4.000 F16 aviona i 4 milijuna aktivnih vojnika u NATO savez, da ih napadne ne znam par odrpanaca ih planine u Afganistanu. Po meni to nije moguće. Po meni je moguće da NK Sesvete pobijede Barcelonu na Nou Camp-u jedino tako da im Barcelona pusti da zabiju gol. A to konkretno znači da Amerika stvara neprijatelje, izmišlja ih, isključivo za to da bi tim narodima oduzela njihove resurse. I to je politika koja se provodi od stvaranja SAD-a, sjetite se onih sličica koje ste gledali u udžbenicima iz povijesti, ja vama ogledalce vi meni 5 kila zlata. To je ta politika. Kao to se provodi na koncu konca i u mnogim drugim segmentima društva, imate recimo ne znam evo vam jedan mjesec besplatni Internet, a poslije toga ovrha i blokada računa, ili evo vam 100 kuna na American kartici, a poslije ćete ostat bez kuće. Kao fol neku malu uslugu ste dobili, ali dugoročno ste samo na gubitku. Što je donijela NATO-va intervencija u Afganistanu nakon 17 …/nerazumljivo/… 17 godina rata, svake godine 10.000 mrtvih, svake godine. Što je donijela NATO-va intervencija u Libiji, 50.000 mrtvih, more izbjeglica iz Afrike koji sada prelaze Sredozemno, U Iraku 1.200.000 ubijenih, od demokracije niti d, gospodarstvo je potpuno razoreno, čak je uništena i kultura stare Mezopotamije, staroga svijeta muzeji su opljačkani, arheološka nalazišta. Što je donio rat u Siriji? 500 tisuća ubijenih u državi koja je bila 5 puta sigurnija za stranca nego je SAD gdje gdje ste mogli hodati u 4 ujutro ulicama grada 100% sigurni, ajde prošećite, ne znam, u New Yorku, u isto to doba. Politika NATO saveza stvorila je 20 milijuna izbjeglica i emigranata koji sada idu prema Europi, to su rezultati. Što vi mislite da svi ti poginuli, koje sam sada nabrojao, da vi niste odgovorni za to? Mislite, ja to nisam vidio pa se to nije dogodilo, a dogodilo se. Stotine tisuća nevinih ljudi je ubijeno pod NATO kapom, a vi tome plješćete. Potpuno nekritički. Zašto? Zato jer se bojite. Zato jer ste sebični. Zato jer radite na stvaranju svijeta u kojemu ja moram nekoga tlačiti da bi ja bio sretan. Ja mogu biti bogat, samo ako je netko siromašan. Ja mogu biti sretan, ako je netko nesretan. Ja moram reći, ja sam, ne znam, Hrvat, katolik, Međimurec, ne znam, uzeti 100 identiteta da bi onda sve druge identitete proglasio za neprijateljske. Kaže g. Klisović, mi smo ljevica. Koja to ljevica bilo gdje na svijetu podržava NATO savez, navedite mi jednu. Je li podržava, ne znam, Venezuela, Kuba, Kina, to su vam ljevičarske zemlje. Ne podržavaju. Što rade NATO savez? Samo izmišlja neke države s imenom Sjeverna, oni su stvorili Sjevernu Koreju, sad su stvorili Sjeverni Vijetnam, danas stvaraju Sjevernu Makedoniju, sutra će biti Sjeverni Kosovo, šta će bit preksutra, Sjeverna Hrvatska? Kroje karte, pa je li vidite kakvu su kartu skrojili za podjelu teritorija između Srbije i Kosova? Pa jeste vi svjesni da vi gurate ovim odlukama područje Balkana u novi rat? Je li vi znate što će se dogoditi ako se razmijeni teritorij između dvije suverene države? Je li vi znate što će to značiti za Crnu Goru, sa područje Sandžaka, za BiH, Republiku Srpsku? Poštovana g. Poštovana g. zastupnici. Dajte jednom počnite razmišljati poput ljudi. Ostavite sve te vojne planove, sva ta naoružanja, okrenite se oko sebe, shvatite da sudjelujete u jednom mračnom projektu, informirajte se o ratnim zločinima, o žrtvama koje se danas dešavaju u svijetu. Shvatite da povlačenje, ne znam, iz nuklearnog sporazuma s Iranom, da povlačenje iz nuklearnog sporazuma sa Rusijom, da slanje hrvatskih vojnika na rusku granicu, Afganistan, Irak, nije u interesu, ne samo hrvatskog naroda nego čitavoga čovječanstva. To je politika koja služi imperijalizmu, a ne obrani. NATO savez nikada nije napadnut, nijedna njegova članica niti će biti. Prema tome, Živi zid se snažno protivi bilo kakvom proširenju NATO-a, pristupanju Sjeverne Makedonije u NATO savez, a isto tako se protivimo hrvatskom članstvu u NATO-u jer nikada nije proveden referendum jer je ta odluka donesena od korumpiranih političara u ovom visokom domu, a kad bi bio raspisan referendum, garantiramo vam da bi hrvatski narod s velikom većinom dakle sudjelovanje u nečemu tako sramnomu. Hvala lijepo. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala i vama na vašem izlaganju, imamo 4 replike, ali dozvolite da prvo pozdravim učenike Srednje škole Centra za odgoj i obrazovanje Zagreb, dobrodošli i lijepo ih pozdravite. Hvala. …/Pljesak./… I naravno, učiteljice, učitelje, nastavnike i nastavnice, ispričavam se. Možemo krenuti sa replikama. Dakle, prvi je kolega Joško Klisović, izvolite kolega Klisović. Hvala lijepo. Pitate g. Bunjac, koja to ljevica može NATO podržati. Pa ona odgovorna ljevica, ona odgovorna prema sigurnosti svojih građana. Odgovorna prema sigurnosti vlastite države. Pitam se da li bi nam se desio rat iz 90-ih da smo bili članica NATO-a. Kažete nitko nije napao NATO članicu, pa naravno da nije, zna s kim bi imao posla. Sa kojim savezom bi imao posla. To je odgovornost prema sigurnosti građana i prosperitetu zemlje. U svom izlaganju rekli ste, priča se, priča se, pa na tome što se priča se ne grade argumenti politički niti se ne gradi jedna ozbiljna politika. Priča se da NATO smatra muslimane neprijateljima. Gdje ste to pročitali, u kojem NATO dokumentu da su muslimani neprijatelji? Zašto bi muslimani bili neprijatelji? Zbog čega? I Hrvatskoj ili NATO-u ili bilo kojoj drugoj članici NATO-a. Nemojte izvrgavati teze naopako.

Odgovorna ljevica u Hrvatskoj koliko vidim, izgubila je više od pola svoga rejtinga u samo 2 godine. To bi vas trebalo malo natjerati da razmislite o politici koju vodite tzv. lijevoj. Mislim da su vaši glasovi otišli nekim drugim, opet kvazi ljevičarima, a što se tiče vaše priče o NATO savezu i ulozi u ratu u Jugoslaviji, ja vas podsjećam da je 25.06.1991. godine James Baker došao u Beograd i dao dozvolu da Slobodan Milošević započne rat s Jugoslavijom. To je bila ideja NATO saveza, NATO savez se zalagao za održanje Jugoslavije. A tek kada su vidjeli da Srbija ne može pobijediti Hrvatsku e onda su promijenili ploču pa rekli neka bude samostalna Hrvatska. Hvala lijepa. **Hajdaš Dončić, Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani kolega Bunjac, ja i mi zapravo svi trebamo poštivati pravo na drugačije mišljenje, na tuđe mišljenje. Sigurno ja vas ne smatram neljudom ili vas ne ljudima zato što imate možda drugačije mišljenje i volio bih da tako isto primijenite i vi na ostale jer nazivati nekog da nisu ljudi i da ne razmišljaju kako god. Jer ja bih vas mogao reći, da vi ovdje zapravo sad zastupate interese recimo Rusije. I da vi radite ovdje direktno u interesu Rusije i da želite Hrvatsku pripojiti Rusiji. To je na razini vaših argumentacija, to nije istina, ja odmah kažem, ja ne smatram to ali ići tako daleko u takvim kvalifikacijama mislim da sigurno nije dobro. I ja poštujem vaše pravo da drugačije mislite do demokratskih prava ali nemojte onda tuđa mišljenja nazivati da su oni neljudi ili ne znam šta već ne. **Hajdaš Dončić, Hvala lijepa zastupniče Čuraj. Znači ta vaša izjava je toliko smiješna da ne zaslužuje čak niti komentar. Ali ono što želim naglasiti je to da NATO savez ubija stotine tisuća nevinih civila. Ja s tim ne želim imati veze gospodine Čuraj niti moje kolege iz Živoga zida. Moje ruke su čiste i moj san je miran a vi samo dižite ruke i dalje za te NATO intervencije, samo dižite i dalje ruke za bombardiranja, samo dižite dalje ruke ne znam za odsijecanja glave i ne znam šta sve radi Saudijska Arabija pod nadzorom NATO-a i ISIL i ne znam koga su sve stvorili i mislite da vam se to nikad neće vratiti. (SDP)** Hvala. Replika br. 3. izvolite kolega Mišić. **Mišić, Ivica (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče, kolega Bunjac, nije mi jasno vi kao povjesničar, kada pričate o NATO-u i pričate o nekakvom, ustvari da nema neprijatelja na ovom svijetu, otprilike tako, vi sami znate ili ste rekli da su Hrvati napali Rusiju a Rusi nisu napadali Hrvatsku. I sami znate da i u ovom ratu koji smo mi sada imali '91. godine, nisu se Rusi došli postaviti i pokušati pomoći BiH-a i Hrvatskoj, nisu jer su gledali i promatrali šta će se desiti. Prema tome moramo znati da NATO drži jednu stabilnost svijeta. I danas Pakistan i Indija, ne daj Bože da se zarati, milijuni bi izginuli ljudi da nema neka kontrole od svijeta koji pokušava smiriti tu svu situaciju. I ne razumijem vas o čemu vi razgovarate kada govorite se ne razumije./... granice imaju neki ljudi, neki narodi imaju pretenzije na neke dijelove svijeta. Prema tome, netko mora držati balans u ovom svijetu i prema tome na to naravno da je pomoć lijepo. Uvaženi zastupniče Mišić vidim da vam je mozak ispran NATO propagandom. Ako niste znali Rusija je priznala Hrvatsku prije nego SAD. Upravo su Rusi javili predsjedniku Tuđmanu da Srbi planiraju napad na Banske dvore pa se on uspio na vrijeme povući iz Banskih dvora a ne James Baker. Upravo su ruski novinari odlazili na zaraćena područja sa hrvatske strane, izvještavali svoju javnost o tome što se dešavalo u Domovinskom ratu i upravo su Četnici ubili ruske novinare koji su to činili ali vi jednostavno do tih informacija ne možete doprijeti jer jednostavno slijepo slijedite jedan smjer za koji mislite da ćete vi osobno od toga imati koristi. Ali ta politika kukavičluka, Hvala. I zadnja replika, kolega Pernar, izvolite. Uvaženi zastupniče Bunjac, vidimo i sami koje su posljedice djelovanja NATO pakta, vidimo u Siriji, vidimo u Libiji, vidimo u Iraku, vidimo u Afganistanu. To su sve propale države, odnosno razorene zemlje, razvaljene zemlje. Njihovi stanovnici su stradali. Međutim, svejedno NATO i dalje mantra o nekakvom širenju demokracije o ljudskim pravima, slobodi itd.. Pa evo ja vas pitam kako to da recimo NATO ne intervenira u okupiranoj Palestini i ne oslobodi Palestince od okupacije koja traje 70 godina i ne zaustavi zapravo kršenje svih ljudskih prava

stvaranja banana republika. Znači znalo se da se u južnoj Americi postavljaju Vlade ovisno o tome koja je spremna izvoziti SAD-u banane ili ne. I tako vam funkcioniraju onda i njihovi interesi, danas je na Bliskom Istoku. Ako vi figurativno rečeno želite kupovati američke banane onda možete raditi što god hoćete, možete biti Hitler glavom ali ako ne želite kupovati američke banane, e onda će oni smisliti sve moguće načine da vas sruše sa vlasti a najefikasnije da vam pošalju NATO savez To je ono što je vrlo loše da su u biti stanovnici i Libije i Sirije, pa čak i Iraka i Afganistana živjeli daleko mirnije, daleko prosperitetnije i bolje prije nego što im je tamo došla američka demokracija

kako bi se konzultirali znači u klubu. Ja sam sad ovdje na stranicama Ministarstva vanjskih poslova, gledao sam znači koje su vrijednosti NATO-a. Znači NATO je savez zemalja koji dijeli zajedničke vrijednosti kao što su demokratski sustav vlasti, poštivanje ljudskih prava i sloboda, vladavina prava, vladavina prava i tržišno gospodarstvo na moje pitanje, jutros, državna tajnica, popravila koje je donijelo Ministarstvo vanjskih poslova, odnosno, ministrica, je rekla da je taj pravilnik točno onakav kakav treba biti, iako u tom pravilniku stoji, da osoba za Ustavom garantirano pravo, slobodnog izražavanja treba tražiti suglasnost. To je udar na hrvatski Ustav, to je udar na vladavinu prava, to je udar na slobodu govora, to je udar na ljudska prava, na sve vrijednosti NATO saveza koje sam ovdje pročitao a koje su navedene na stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Dajte se zbrojite, shvatite što ste napravili, u strahu od razotkrivanja protupravnog trošenja novca u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. Mijenjali ste pravilnik. Ovakav pravilnik kakav sada imate nikad niste imali u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. I što je najbolje, takav pravilnik nema niti jedno ministarstvo u hrvatskoj Vladi, odnosno u vladi Andreja Plenkovića. Ovo je nedopustivo, kršite slobodu govora, stotinama zaposlenika, Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Ne može se tražiti suglasnost partijskih komesara da kažete svoj stav o vremenu danas, Hvala vam. Dakle, odobravam stanku do 11,25 sati za konzultacije Kluba Mosta oko konačnog prijedloga Zakona o potvrđivanju protokola o pristupanju Republike Sjeverne Makedonija